„Með þessu bréfi segi ég af mér þingmennsku í ljósi þess að ég hef nú boðið mig fram til embættis forseta Íslands. Ég þakka forseta þingsins, þingmönnum og öllu starfsfólki þingsins gott samstarf undanfarin 17 ár og óska ykkur öllum velfarnaðar í ykkar mikilvægu störfum. Katrín Jakobsdóttir.“ Ég vil af þessu tilefni færa Katrínu Jakobsdóttur þakkir fyrir störf hennar á Alþingi. Ég óska henni fyrir hönd okkar alls velfarnaðar í framtíðinni.

um kostnað vegna þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, frá Birgi Þórarinssyni, á þskj. 918, um lífeyri almannatrygginga, frá Birni Leví Gunnarssyni, á þskj. 1156, um fæðingarstyrki og greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði, frá Líneik Önnu Sævarsdóttur,